zasjedanja Sabora. Krećemo sa sedmom točkom dnevnog reda. To je 7. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281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 i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješće sa sjednica odbora smo također primili. Predstavnik predlagatelja je ovdje. Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova želi uzeti riječ. Izvolite gospodine državni tajniče. je ovo zakon kojim se potvrđuje jedan vrlo važan sporazum. Naime, Republika Hrvatska ima vrlo intenzivnu i dobru suradnju unutar međunarodnih institucija poput Juropola i Interpola. Međutim, ovim sporazumom se uspostavlja jedna vrlo kvalitetna bilateralna suradnja između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i policije Mađarske. Hrvatska ima izuzetno dobru i kvalitetnu suradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova Mađarske što se u posljednjih par godina potvrdilo i dolaskom mađarskih policajaca u tijeku turističke sezone u Republiku Hrvatsku upravo da bi nam pomagali u postupanju prema mađarskim državljanima koji borave u Republici Hrvatskoj kao strani turisti i ta se suradnja pokazala iznimno dobra i iznimno kvalitetna i to su pozdravili i mađarski državljani koji borave kao najčešće kao turisti u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone. Ovim sporazumom se ta dobra i kvalitetna suradnja još dodatno i bitno ne unapređuje. Naime, njome će se uspostaviti pravni okvir i temelji da ta suradnja bude puno kompleksnija i da policija Hrvatske i Mađarske surađuju u zajedničkom nastupanju protiv svih oblika kriminala. Ja bih rekao kako ni kriminal ne poznaje nacionalne granice i ovaj sporazum koji će se potvrditi ovim zakonom će sigurno doprinijeti do toga da niti između policije dviju država ne postoje granice i sigurno granice više neće biti razlog za otežano ili neefikasno postupanje policije, nego naprotiv će policije obiju država ovim sporazumom dobiti mogućnost najučinkovitijeg, najbržeg i najefikasnijeg postupanja u suzbijanju svih oblika kriminala. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti učešće u raspravi? Ne. Prelazimo onda na raspravu u ime klubova. ime kluba HDZ-a, uvaženi kolega zastupnik Berislav Rončević. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospodo državni tajnici. Dopustite nekoliko riječi o prijedlogu ovoga zakona. Međunarodna policijska suradnja je jedna od najkompleksnijih područja europske pravne stečevine u prilog čemu govori i činjenica da se dio europskog aquisa koji regulira ovo područje nalazi u prvom, a dobar dio u trećem stupu Ujedno radi se o jednom od najdinamičnijih područja Europske unije, njene pravne stečevine o čemu svjedoči i broj donešenih akata u ovom području. U cilju jačanja međunarodne policijske suradnje Republika Hrvatska ima 27 zaključenih sporazuma o suradnji u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala. Sporazumi su zaključeni sa svim susjednim zemljama, te sa većinom zemalja u regiji. Temeljem zaključenih sporazuma kao i putem suradnje kroz Međunarodnu organizaciju kriminalističke policije Interpol policija Republike Hrvatske ostvaruje intenzivnu operativnu suradnju sa zemljama regije, posebice sa susjednim zemljama, a također i sa više zemalja članica Europske unije. U postupku je sklapanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o prekograničnoj policijskoj suradnji dok su u studenom 2007. godine potpisani i sporazumi o policijskoj suradnji sa Francuskom Republikom i Republikom Austrijom. Osim toga, pokrenuta je i inicijativa za sklapanje Sporazuma o prekograničnoj policijskoj suradnji sa Srbijom i Crnom Gorom čime će Republika Hrvatska imati potpisane Sporazume o prekograničnoj policijskoj suradnji sa svim susjednim zemljama. U cilj promicanja i produbljivanja suradnje u području borbe protiv prekograničnog kriminala zaštite javnog poretka u pograničnom području, te suzbijanja međunarodnog organiziranog kriminala početkom listopada 2008. godine u Hevizu u Mađarskoj potpisan je sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala. Sklapanje ovog sporazuma doprinos je Republike Hrvatske na putu pridruživanja Europskoj uniji s obzirom na činjenicu kako je u ovom procesu jedan od prioriteta i sklapanja sporazuma o prekograničnoj policijskoj suradnji sa susjednim zemljama kako članicama Europske unije tako i trećim zemljama. Potpisivanje ovakvog sporazuma pored već naznačene suradnje u području borbe protiv prekograničnog kriminala otvorena je i mogućnost za pristupanje Republike Hrvatske radu kvadrilateralnog centra za razmjenu informacija “Dolga vas“ gdje će hrvatski policijski službenici zajedno sa policijskim službenicima zemalja članica Europske unije, odnosno zemalja Austrije, Mađarske i Slovenije sudjelovati u operativnoj, svakodnevnoj razmjeni podataka koji se odnose na policijsko postupanje. Kvalitetna razmjena podataka, brza razmjena podataka jedan je od najučinkovitijih mjera u borbi protiv sprječavanja kriminala i drugog društveno dopuštenog ponašanja. Potvrđivanjem ovog sporazuma stvorit će se sve zakonske pretpostavke za koordiniranim zajedničkim pristupom zaštiti državne granice s ciljem da se pomoću usklađenih mjera i planova učinkovitije djeluje protiv prekograničnog i međunarodnog organiziranog kriminala, a istovremeno i ojačaju bilateralni odnosi između dvije države u ovom području. Ovim sporazumom regulirana su pitanja koja se prvenstveno odnose na jačanje suradnje u cilju suzbijanja kriminala za koja se sukladno nacionalnim zakonima i propisima obiju ugovornih strana propisana kazna zatvora od najmanje godinu dana i suradnja i zaštita javnog poretka u pograničnim područjima. Kroz razmjenu informacija bilo na zahtjev, bilo neposredno između policijskih tijela kroz postupanje u hitnim slučajevima, ustupanjem informacija bez zahtjeva, zajedničkim analizama javne sigurnosti, pomoći u traganju za predmetima i osobama, prekogranični nadzor i prekogranična potjera, nadzirane isporuke, uporabu prikrivenih istražitelja, suradnju u programu zaštite svjedoka, osnivanjem zajedničkih timova za izvide kaznenih djela, tajno prikupljanje podataka, zajedničke granične ophodnje, suradnju o zajedničkim kontaktnim službama, upućivanje časnika za vezu te suradnju na području obrazovanja usavršavanja i prevencije kriminaliteta. Iz navedenog se može vidjeti kako je suradnja između dviju policija sukladno sporazumu planirano u 3 stupnja. Faza do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, druga faza tijekom članstva u Europskoj uniji i treća faza nakon pristupanja Hrvatske Šengenskom prostoru. Ovaj sporazum svakako predstavlja dobar polazni okvir za daljnje jačanje suradnje nadležnih tijela dviju država na području suradnje u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala. Zaključno, može se istači kako je potpisani sporazum još jedno od postignuća hrvatske policije kako javne službe koja će provedbom ustanovljene suradnje sa Republikom Mađarskom kroz jedan proaktivni pristup, kroz instrumente međunarodne suradnje i jedan zakonski okvir više biti još učinkovitija u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala. U prilog učinkovitosti suzbijanja prekograničnog kriminaliteta govori i podatak kako se u posljednjih devet godina bilježi veliki pad nezakonitih migracija gdje je u 2000. godini zabilježeno 24 180 osoba u nezakonitom prelasku državne granice Republike Hrvatske, dok je u 2008. godini zabilježeno 2 366 osoba. Kako je sam čin nezakonitog prelaska državne granice kriminalno djelo, a ono uza sebe u pravilu veže i druge oblike kriminalnih ponašanja i kriminalnih djela i samo od ovoga statističkog podatka govori se da je u ovome području učinjen veliki napredak. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da će ovaj sporazum sa susjednom i prijateljskom Mađarskom u ovom području još više poboljšati suradnju, dati snažni pravni okvir te će ga stoga podržati. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HSS-a, uvaženi kolega zastupnik Stanko Grčić. Izvolite kolega zastupniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, ministre i predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege. Promicanje i produbljivanje suradnje u području borbe protiv prekograničnog kriminala te zaštita javnog poretka interesi su ali i potreba Republike Hrvatske. Potpisivanjem i usvajanjem sporazuma uređuju se pitanja suradnje i stvaraju uvjeti za suradnju nadležnih tijela, njihovo koordinirano i zajedničko djelovanje. Sporazum omogućuje donošenje mjera i postupaka koji planski i vjerujemo učinkovito doprinose borbi protiv organiziranog međunarodnog kriminala i jačaju dobrosusjedske odnose dviju država Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Sporazum i njegove odredbe postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i stvaraju pravni okvir za suradnju čime se u velikoj mjeri čini pozitivan iskorak na području sigurnosti. Hrvatska preko vanjske i sigurnosne politike prepoznaje važnu ulogu za daljnje jačanje, odnosno unapređenje zajedničke sigurnosti i uzajamnog povjerenja sa zemljom u susjedstvu, a koja je između ostalog i članica NATO saveza i Slijedom navedenog nadamo se, a i vjerujemo da će se na ovaj način olakšati rad našim nadležnim tijelima s partnerima iz Republike Mađarske, posebice u pitanjima vezanim uz međusobnu međusobnu razmjenu informacija, mjere traganja, prekogranične izvide i potrage, suradnju u programu zaštite svjedoka, zajedničke ophodnje uz državnu granicu, suradnju na području obrazovanja, usavršavanja i prevencije kriminaliteta, kao i zaštite podataka te niza drugih aktivnosti na zajedničkoj državnoj granici. Predloženi sporazum predstavlja dobru osnovu za jačanje suradnje Republike Hrvatske i Republike Mađarske, a time i nadležnih tijela dviju država u borbi prekograničnog kriminaliteta. klub Hrvatske seljačke stranke podržava predloženi tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Završavamo sa raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačno. Prijavio se uvaženi kolega zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite kolega. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre, državni tajnici, kolegice i kolege. Očigledno da će ovaj prijedlog zakona dobiti potporu u Hrvatskom saboru od svih klubova i svih zastupnika, ali svejedno želim kratko dati osvrt na ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala. I ovaj prijedlog zakona i zapravo prijedlog sporazuma je jedan u nizu potpisanih sporazuma čiji je cilj jačanje međunarodne policijske suradnje između Republike Hrvatske i zemalja u našem okruženju. Što se tiče prekogranične policijske suradnje, ugovori su potpisani sa svim susjednim zemljama, osim sa Srbijom i Crnom Gorom, ali je pokrenuta inicijativa za sklapanjem ovakvog ugovora i sa te dvije susjedne zemlje. Glavni ciljevi ovog sporazuma su produbljivanje suradnje u području borbe protiv prekograničnog kriminala, zaštita javnog poretka u pograničnom području i suzbijanje međunarodnog kriminala. Potpisivanje i provođenje ovog sporazuma sigurno će i dodatno ojačati bilateralne odnose između dviju država. Sporazumom se reguliraju pitanja razmjene informacija, mjere traganja, prekograničnih izvida i potraga, suradnje u programu zaštite, ophodnje uz državnu granicu i zaštitu podataka. Potvrđivanje navedenog sporazuma od interesa je i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Mađarsku i doprinos je u borbi protiv kriminala, bez obzira iz koje zemlje kriminalci dolaze. Kriminalci i kriminal ne poznaju granice pa će prihvaćanje i provedba ovog sporazuma pružiti mogućnost policijama obadvije zemlje da budu još djelotvornije i učinkovitije u borbi protiv svih oblika kriminala. Zbog svega navedenog, podržavam izglasavanje ovog zakona. Hvala. **Friščić, Daljnjih prijava nema. Državni tajnik smatra da nema potrebe za zaključno obraćanje. Stoga zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.